Jaz bom imel sicer malo širše vprašanje v zvezi z infrastrukturnimi projekti, kot jih je imela moja štajerska kolegica mag. Furman. Pred mesecem dni ste bili na obisku v Mariboru. Jaz to zelo pozdravljam, da ste prišli v našo štajersko metropolo. Na ene res ključne infrastrukturne projekte pa v Mariboru res zelo, zelo dolgo čakamo. Eden izmed njih je seveda gradnja zahodne obvoznice. Vi ste dejali, da se bo prvi del začel graditi spomladi prihodnje leto. To seveda zelo pozdravljamo. Celotna zahodna obvoznica pa naj bi bila zgrajena v letu 2026. Jaz kot Mariborčan, pa mnogi Mariborčani, ki se vozimo na delo v Ljubljano, bi rekel,

na vprašanji, kdaj in kje bi se pa lahko vseeno zgradila dva nova odseka, ki bi čas potovanja med prestolnico in štajersko metropolo znižala vsega na eno uro, kar bi pa bilo seveda primerljivo evropskim razmeram železniškega prometa. Kdaj bo študija glede gradnje

Hvala lepa, podpredsednik. Hvala tudi za vprašanje. Ja, bil sem na obisku, marsikaj je drugače, če si na terenu in vidiš v živo, ko ti ljudje povedo, kaj vse se je dogajalo in kje bo trasa, potem je čisto drugače delati in ukrepati iz pisarne. Tako da, še vedno imam v spominu tisti obisk, je bil prvi, verjetno pa tudi ne zadnji, mislim, zagotovo ne zadnji. zadnji. Če odgovorim glede izgradnje zahodne obvoznice Maribor. Tako kot ste že pravilno ugotovili, gre za razdelitev v tri etape oziroma tri faze. Prva etapa je odsek od Streliške do Kardeljeve. Ta del sem si tudi ogledal. Tukaj na žalost pridobivanje zemljišč še ni končano. Jaz upam, to so mi tudi krajani zagotovili, to je tisto, kar je trenutno največji izziv, kjer lahko lokalno prebivalstvo oziroma tudi lokalniposlanci največ pomagate, bo veliko bolj dobrodošlo, da se časovnica pohitri.

Na Ministrstvu za okolje in prostor smo že novembra dali tudi vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Seveda ga ne moremo dobiti, ker je potrebno pridobiti vse služnosti oziroma odkupiti vsa zemljišča, tako da tukaj beležimo določen zaostanek. Upam, da bo zdaj, ko so tudi v Mariboru končane lokalne volitve, postopek stekel hitreje. Ja, javni razpis je tudi dokončan, prijavila sta se dva ponudnika. Odpiranje ponudb je bilo 29. julija, vsebinski pregled obeh prejetih ponudb s strani komisije, ki se je pred tem imenovala, je tudi že zaključen, 14. 10. je bila zadeva pregledana.

30. 11. je ta ponudnik pojasnil, tako da imamo zdaj na mizi vse, kar smo želeli imeti od obeh ponudnikov. Seveda gre za končen celosten vsebinski pregled obeh ponudb in potrebno je seveda, jaz bom pritiskal maksimalno, da se čim prej, v najkrajšem možnem času sprejme odločitev. Dinamika same gradnje prve faze obvoznice

skladno z zastavljeno časovnico in rezerviranimi sredstvi v proračunu, tako da tukaj ne vidim nobenih zaostankov oziroma nobenih zamud, seveda vse pod pogojem, da vendarle čim prej končamo te odkupe zemljišč. Zdaj je pravi čas, da se to dokonča. Kar se tiče druge etape, kot ste tudi vprašali, in pa seveda tudi tretje etape, torej druga etapa od Kardeljeve pa naprej do Tržaške ceste, tretja etapa pa od Tržaške pa do avtoceste z izvennivojskim križanjem, tukaj pa poteka postopek umeščanja v prostor. Izdelan je že osnutek državnega prostorskega načrta, javna razgrnitev DPN je bila že izvedena v letošnjem letu, tako da pospešujemo. Priprava stališč do pripomb pripombodajalcev in pa predlogov za javne razgrnitve je v zaključni fazi, jaz upam, da bo to kmalu zaključeno. Potem pa seveda sledi sprejem DPN na na Vladi Republike Slovenije, jaz upam, da bo to narejeno takoj v začetku leta 2023. S tem bi tudi stekla potem druga, pa tretja faza.

Hvala, gospod minister, za te odgovore. Samo tukaj mi še, prosim, dopolnite vprašanje, če je denar za drugo in tretjo fazo že zagotovljen, ker za prvo fazo je dvajset milijonov že dejansko zagotovljenih v rebalansu proračuna. In pa če imate, ko sem vprašal, neki, ne vem, globalni pogled, koliko bo znašala vrednost investicij za ti dve fazi. Potem pa še to slednje vprašanje glede prenove železniškega omrežja. Se pravi, kratko in jedrnato: Ali drži, da se bomo že poleti oziroma jeseni

Najprej na kratko. Gre za šestletni drsni načrt rezerviranih sredstev na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Jaz vem, da za leto 2023, ko smo imeli rebalans, tega ni notri, niti ga ne more biti, ker še ni niti zaključeno umeščanje v prostor. Osnutek DPN je narejen. Ko bo DPN sprejet, sledi potem seveda pri proračunskih sredstvih 2024–2025.

pa vam lahko potem ta podatek pisno posredujem. Kar se tiče pohitritve železniške proge na relaciji med Mariborom in Ljubljano. Ta se prenavlja v okviru obstoječega poteka železniške proge. Največji izziv je ravno pri Zidanem mostu. Gre za zelo zahtevno križanje oziroma zelo zahteven odsek, predvsem za doseganje večje hitrosti.

pripravljajo. Rešitve gredo v treh smereh. Ena je, da bi bila omogočena fazna gradnja, podrobnejši terminski in finančni plan bo bo znan, ko bo ena izmed teh treh variant potem tudi potrjena. Eno je časovna dinamika, druga je finančna dinamika, tretja pa ta možnost, kdaj lahko po kakšni hitrosti hitreje umestimo v prostor. Na podlagi te študije variant oziroma ko bo potrjena varianta, bo potem tudi šlo v osnutek priprave državnega prostorskega načrta in sprejem uredbe na Vladi, ki bo sledila izbrani varianti. bila hitrost ne samo 120, ampak 160 km/h za lahke potniške vlake in vlake z nagibno tehniko. Razvoj gre naprej, tako da projektne rešitve se bodo usklajevale tudi z vsemi temi načrti. Hkrati na tistem delu potekajo tudi določeni drugi infrastrukturni objekti, od namakalnih površin do eventualnih kasnejših načrtov za izgradnjo hidroelektrarn. Če se bodo kdaj, kadarkoli kasneje,

Danijela Bešiča Loredana, glede projekta celotne prenove sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Jaz sem prej pozorno poslušal že prvi del poslanskega kolega Reberška, ko vam je zastavil to vprašanje,

poslanec že dostikrat tudi sam podučil, to je bilo v preteklosti, je v sedanjosti, pa bo tudi v prihodnosti. Seveda v zadnjem mesecu burijo duhovi, predvsem po podeželskih občinah, glede glede projekta celotne prenove sistema nujne medicinske pomoči. Spoštovani minister, jaz sem vas, še enkrat ponavljam, prej pozorno poslušal, ampak naj vam povem, da sem bil poslanec tudi v letu 2015.

pridejo ljudje, ki delajo v zdravstvu, do politikov? Takrat, ko se delajo stvari, ki niso dobre. Takšni dokumenti bodo vedno prišli v javnost, takrat, ko niso dobri, ko so nelogični. Zato je seveda moje vprašanje, spoštovani minister, vem, da se danes

Pravzaprav me žalosti, ko se primerja leto 2015 z letom 2022. Še bolj me žalosti, ko se nekoga, ki celo življenje posveča urgentni medicini, zapečati že na začetku. Niti približno ni nobenega uradnega dokumenta Ministrstva za zdravje in niti približno nismo v konsenzu. Če me sprašujete, kdo so člani ali pa kdo so ljudje, ki sem jih povabil septembra, da so pripravili [gradivo], da, nekaj je tistih, ki so dokument pripravljali leta 2015. Nekaj je povsem drugih. Dokument, ki je prišel v javnost, je bil pa delovno gradivo, namenjeno vsem, ki sodelujejo pri delovanju nujne medicinske pomoči in dežurnih služb. Bili so predstavniki sindikata, bili so predstavniki Zbornice, RSK, bili so predstavniki, ki nekaj pomenijo na področju urgentne medicine, bili so predstavniki UKC Ljubljana, ker je stanje najbolj problematično v njihovem urgentnem centru. Ta dokument, ki je prišel v javnost, pa vam povem, kako je prišel v javnost, še enkrat, pa še vedno znova bom. Ko smo to pošiljali, je po ne vem kakšnem naključju prišlo do ene od direktoric zdravstvenega doma, ki je to nemudoma poslala vsem in od takrat dalje imam kar nekaj klicev županov, naj pustim to in to občino na miru, naj tega ne tikamo in tako naprej. Vam povem tudi, zakaj je temu tako. Od leta 2016 do leta 2022 je za financiranje službe nujne medicinske pomoči, prehospital, namenjenih leta 2016 58 milijonov evrov, leta 2022 84 milijonov evrov. Urgentni centri se utapljajo v delu, podatki o obremenitvah ostalih enot 24/7 so jasni in to vse bo januarja prikazano. Urgentne centre smo leta 2015 odpirali na silo, z denarjem Evropske unije, brez vsebine in do danes tega nismo uredili. Zaradi sistematičnega prekrivanja družinske medicine, dežurne službe, urgentnih centrov imamo danes v urgentnih centrih tako imenovano ambulanto za hitre preglede, kjer zdravnikov ni. Imamo posamezne dele Slovenije, kjer občine kličejo in pišejo na ministrstvo, da varstva 24/7 ne zmorejo več zagotavljati, ni jih malo. Če želite zagotovilo, da, zagotovilo vam dajem. Zagotovilo česa? Ureditev racionalne, dolgotrajne, vzdržne razporeditve zdravnikov v službah nujne medicinske pomoči in dežurne službe, 2 entiteti, tega noben ne opisuje in noben o tem ne [govori], racionalna uporaba finančnih sredstev in boljša kakovost in standardizacija služb nujne medicinske pomoči in dežurne službe. Na kratko, laično. Tisti trenutek, ko bomo ločili delovišča družinske medicine na ambulante družinske medicine in ambulante dežurne službe od dejavnosti nujne medicinske pomoči, NMP pomeni nujna stanja, DS pomeni dežurna služba za neodložljiva stanja, uvedli bomo tudi tako imenovane ne nujne hišne obiske. Ko bomo to v Sloveniji vpeljali, in to bo 1. 1. 2024 s konsenzom, bodo vsi prebivalci bistveno na boljšem,

jaz na tem področju laik in politik. Živim v občinah Slovenske Konjice, Vitanje in v Zrečah. Od zdravstvenega doma v tej občini je

izgubimo v teh treh občinah dežurnega zdravnika od 20. do 7. ure zjutraj in dežurnega zdravnika med prazniki, ob sobotah in nedeljah. To je v dokumentu, ki ga je seveda pripravljala vaša strokovna ekipa.

Razpravljamo o dokumentu, ki ne obstaja. Torej, če, ko, da, kje in kako. Razpravljamo o dokumentu, ki ni nobena končna verzija in ni strokovno usklajen. Ne vem, zakaj je potrebno o tem razpravljati. Končno verzijo, ki bo usklajena strokovno, z zdravniki družinske medicine, zdravniki urgentne medicine, ki bo usklajena s tem, kako bomo delovali v urgentnih centrih, kjer je stanje nevzdržno, kako bomo iskali kompromis v letu 2023 in kaj bo od 1. 1. 2024, ko bomo dobili končno verzijo, ki bo usklajena strokovno, krajevno in regionalno, ni en človek, ki o tem odloča, več ljudi o tem odloča, takrat bomo vse natančno predstavili in bomo iskali kompromis. Tako da, na vaše vprašanjedanes ne morem odgovoriti, ker nimam odgovora. Ko bomo imeli odgovor, ko bomo vse natančno pokazali in se strokovno uskladili ter potem tudi regionalno regionalno in krajevno, vam bom odgovor z veseljem podal. Razumem pa pritiske, razumem pomisleke, razumem tudi to, kako je tok denarja danes razdeljen, ampak še enkrat. Leto 2023 bo leto zbiranja podatkov. Imamo podatke o obremenjenosti vseh in o tem, kdo kam pride, koliko je strokovno usposobljen, ampak če želimo mlade kolege, ki trdo delajo, ohraniti na področju družinske ali ali urgentne medicine, imamo novo specializacijo, moramo nekaj spremeniti, sicer teh kolegov ne bomo imeli, niti dežurnih zdravnikov čez tri leta nikjer v nobeni občini, ker jih ne bo. Hvala. Gremo na naslednje poslansko vprašanje. Gospa Alenka Helbl bo postavila vprašanje ministru za zdravje, Danijelu Bešiču Loredanu. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Spoštovani minister. Zdaj je bilo že toliko vprašanj o nekem dokumentu, ki ne obstaja, čeprav ste ga pokazali, ampak jaz verjamem, da bo za Koroško podobno vprašanje postavil kolega Jani Prednik. Jaz pa bom šla na področje čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti. Naj začnem svoje vprašanje z zgodbo, ki je resnična, pa tudi ni edina. Dekle pri 14 letih, torej sredi najstniških let, ima velike težave z zobmi. Zobozdravnica jo torej naganja, če tako rečem, k ortodontu, tam pa čaka. Punca ima že velike težave tudi s samopodobo zaradi posmeha sovrstnikov in starši so pred velikimi dilemami, kaj naj storijo. Naj čakajo? Ne, ne čakajo. Zberejo denar na kakršenkoli način in začnejo to zdravljenje pri privatnikih zato, da rešijo dekle, torej da bi se ta njena samopodoba še slabšala. To je velik problem. Teh zgodbic ni malo. Jaz sem zdaj povedala zelo na kratko zato, da začnem uvod v ta velik problem, ki je v bistvu že dolga leta znan. Jaz se spomnim tudi pri svojih otrocih, ki so že malo starejši,

Pravico do ortodontskega zdravljenja na račun obveznega zavarovanja ima otrok oziroma mladostnik, pri katerem nepravilnost odkrijemo pred 16. letom starosti in ima srednjo, težko ali zelo težko nepravilnost. Zdravljenje je potrebno pričeti do otrokovega 18. leta starosti. Pri starejših od 16. let in pri otrocih z lahkimi nepravilnostmi pa stroškov zdravljenja ne krije zdravstvena zavarovalnica. Ko na spletu pogledamo čakalne dobe, vidimo, kako lepo piše, da mora biti otrok ob prvem pregledu star ne več kot 16 let, kar pomeni, da da starši očitno prijavljajo otroke še preden se sploh ugotovi, ali je nepravilnost za zdravljenje ali ne. Zadnji razpis za koncesije na tem področju je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje 29. novembra 2021. 2021. Da skrajšam, ker mi je čas potekel. Upam, da sem dovolj povedala in vem, da ste seznanjeni s tem, da so torej potrebe po ortodontih

s poudarkom, daje že desetletje tako in ni zadeva, ki je od danes, enaka je bila pred enim letom, pa pred tremi leti, pa pred petimi leti. Na prvi ortodontski pregled z napotnico zelo hitro se čaka 372 dni. Podatki so iz sistema eNaročanje 8. 12. Povprečna čakalna doba na prvi prosti termin z napotnico hitro je tisoč 475 dni

Če gremo v srž problematike, po podatkih Zdravniške zbornice smo imeli decembra 2021 v javni zdravstveni mreži 82 specialistov čeljustne in zobne ortopedije, 13 je čistih zasebnikov, na specializaciji je 13 specializantov. Problem, po navedbah stroke, ni pomanjkanje specialistov, temveč število programov, ki jih plačuje ZZZS. To bomo naslovili. RSK za stomatologijo je leta 2015 sprejel predlog normativa za dejavnost čeljustne in zobne ortopedije, na podlagi katerega na enega specialista oziroma na en program pripada 4 tisoč 300 otrok med 0 in 19 leti. Če damo vse to na skupni imenovalec in če odpremo, da je vse plačano in bo plačano, bi glede na obstoječe število otrok do vključno 19. leta starosti potrebovali 93,7 specialistov. V javni mreži in izven jih je 95. Torej jih imamo dovolj. Res je, v zadnjem času beležimo več vrnitev programa s strani koncesionarjev zaradi upokojitev. Javni zdravstveni zavodi tega ne morejo zagotavljati. Na podlagi tega je bila izdana uredba, da bomo pravzaprav podelili koncesijo za opravljanje javne zdravstvene mreže na področju čeljustne zobne ortopedije ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v višini 8,70 programa. Če sem bolj natančen, 1 program v Gorenjski regiji, Obalno-kraška regija 2 programa, Jugovzhodna Slovenija 2 programa, Podravska 1 program, Osrednjeslovenska 2,7 programa. Na podlagi uredbe se bo v najkrajšem možnem času objavil za podelitev koncesij. Interes je, odprli smo dejstvo, da se bo v letu 2023 plačalo popolnoma vse, kar bo narejeno. Strah, ki ga imamo, je ta, da če bomo res naredili vse, a bo to potem naš redni program v letu 2024? Tako da, s komunikacijo, s pridobivanjem podatkov, s tem, da bo v letu 2023 res vsak lahko delal na svoji zgornji meji, pa če upoštevamo leta 2015 sprejeto navodilo razširjenega strokovnega kolegija za stomatologijo, bi morali imeti do polovice leta 2023 bistveno boljše številke. Če ne bodo, nekaj drugega ni v redu.

Zdaj ste že nekaj povedali, ampak vendarle. 29. novembra 2021, ko je bil na tem področju razpis za podelitev koncesij, je prispelo 13 ponudb in dodelili ste jih 10.

pač poteka revizija obstoječega stanja in nedavnih odločitev, med drugim tudi glede uredbe in besedila javnega razpisa koncesij in glede tega, da je bil sprejet ta Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in da moramo zdaj pač počakati njegove učinke, kot ste omenjali, in da zaenkrat pač omenjeni razpisi ne bodo objavljeni.

Na vaše vprašanje, razpis koncesij bo, je tukaj, ker je to kritična doba. Kako se bodo cel sistem in vsi specialisti, ki to izvajajo, odzvali, bomo videli do konca marca, dejstvo pa je, da so odprte vse poti. Razpis koncesij bo, zdravnikov specialistov je v sistemu v Sloveniji dovolj, pričakovati je, glede na to, kako smo zastavili, da bomo aprila odprli tudi tistim zasebnikom, ki ne želijo, ker v tako kratkem času tega ne bo možno podelati. To stvar bomo reševali naprej. Zdaj, če me vprašate tako, jaz mislim oziroma do konca leta 2023 stanja vsaj za polovico. V kolikor ne bo, se bo treba z vsemi temi specialisti usesti, najti pot. Ali je preveč napotitev ali je storilnost premajhna ali potrebujemo tukaj še 30 novih specialistov. Tega odgovora vam v tem trenutku brez da bomo imeli podatke, koliko je kdo naredil, ob tem, da plafona, zgornje meje ni, da bodo vse storitve plačane in da je dostopnost prvič taka, da lahko res vsak naredi brez omejitev kolikor hoče.

Bolj natančnega odgovora vam sedaj v tem trenutku ne morem dati. Poti so odprte, nekaj korakov je bilo narejenih, nikoli še niso bili narejeni taki koraki, tako da kakšen bo pa učinek, pa moramo vsi nekoliko počakati, da vidimo, kako se bo sistem odzval.

Podpredsednik, hvala. Spoštovani minister. Poglejte, pokrivate dejansko eno izmed najbolj zahtevnih področij, kar kaže tudi to, da danes že cel dan sedite v tej dvorani in jih imate od 25 vprašanj 10, to se pravi tretjino. Verjetno se vsi zavedamo in se tudi strinjamo, da je zdravstvo ena od prioritet in ima tudi ogromno težav.

ki se je v javnosti oziroma se je vsebina pojavila prejšnji teden. Sami ste najprej povedali, da dokument ne obstaja in da bomo o dokumentu razpravljali potem, ko bo usklajen z deležniki. Ne vem niti s kakšnimi deležniki, zato ker se na nas, verjetno tudi na vse ostale poslance, v tem tednu obračajo župani, ki jih seveda skrbi, da boste začeli zmanjševati ali ukinjati te dežurne ambulante širom Slovenije. Mi smo en krog, kot je tudi kolega Podkrajšek prej dejal, že tekli leta 2015. Jaz verjamem, da so tudi ljudje, ki so pripravljali oziroma ki pripravljajo ta dokument, identični in takrat nam je vsem skupaj uspelo tudi s političnim pritiskom in tudi na nek način s pritiskom stroke, ki jo tudi vi omenjate, da piše ta dokument. Nam je takrat uspelo, da je Milojka Kolar Celarc ta dokument umaknila in dala z mize, ker je na koncu ugotovila, da ni smotrno, kar počne Ministrstvo za zdravje, ampak takrat vas ni bilo na Ministrstvu za zdravje, zato še enkrat ponavljam, da so verjetno v ozadju isti ljudje kot so danes. Mi, spoštovani minister, smo se v koalicijski pogodbi tudi zavezali, da bomo krepili javno zdravstvo in nam je to prioriteta. Če držijo navedbe, ki smo jih brali v javnosti oziroma v medijih glede vsebine tega dokumenta, to žal ne pomeni krepitev javnega zdravstva. Tega mi tudi nimamo napisanega v koalicijski pogodbi, zato mi še enkrat, dajte mi odgovoriti: V čem vidite prednost

razpravljati o tako težki temi, ki ni bila nikoli dokončana, ni možno. Vam se zdi mogoče smešno, meni ne. Bom vam poskušal kljub vsemu razložiti, za kaj gre, pa bom citiral kolege, ki niso isti od vseh teh, ki jih tako besno naslavljate, da naj se umaknejo in da svojega dela ne znajo delati. Sistem nujne medicinske pomoči in dežurne službe smo v tej državi pripeljali do točke, da je to enako času in prostoru, ko pacient ne more do svojega izbranega osebnega zdravnika. Če bomo s to prakso nadaljevali, urgentni centri in satelitski urgentni centri ne bodo nikoli dovolj veliki. Na nek način moramo najti rešitev, da pacienti hodijo k svojim izbranim osebnim zdravnikom ali v svoj zdravstveni dom, če njihov izbrani osebni zdravnik ne dela, in ne v urgentni center ali v satelitski urgentni center. Zaradi hitro starajoče populacije menim

Zaradi hitro starajoče populacije menim, da je uvedba ne nujnih hišnih obiskov prepotrebna. V nasprotnem [primeru] bo obravnava gibalno oviranih starostnikov, polimorbidnih paliativnih bolnikov postala zelo nehumana, kar si najbrž nihče ne želi. Osnovna načela delovanja zdravstvenega sistema in ločitve nujne medicinske pomoči in dežurne službe – ločiti moramo delovišče ambulant družinske medicine od delovišč obeh. delovišč obeh. Ob pomanjkanju zdravnikov in ostalega kadra moramo omogočiti, da je razporeditev racionalna in fleksibilna. Izvozne točke mobilnih enot nujne medicinske pomoči je enako kot sedaj ali se razširi. Število terenskih mobilnih enot nujne medicinske pomoči in dežurne službe je večje kot do sedaj, dostopnost storitev na terenu je bolj enakomerna, standardizacija kakovosti vseh storitev v čim večji možni meri je potrebno ločiti delo v nujni medicini od dela v dežurnih službah. Nujna medicinska pomočpredstavlja oskrbo nujnih stanj, dežurne službe predstavljajo oskrbo neodložljivih stanj,

stanje, ki ga imamo danes, je posledica nikoli dokončanega sistema ureditve nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Razlikujejo se. Urgentni centri, ki bi morali biti nosilci zdravljenja pacientov, ki jih pripeljejo iz cele Slovenije, ne delujejo in so tik pred tem, da kolabirajo. Rešitev moramo najti. Rešitev ni ciljana, zdravnikov ni, nihče ne bo prikrajšan in stroka bo dosegla konsenz. Deležniki, o katerih govorite, so vsi družinski zdravniki, so specialisti urgentne medicine, so ljudje, ki delajo v urgentnih centrih, v ambulantah za poškodbe in ambulantah za bolezni in so seveda tudi občine z župani.

Seveda, če boste ukinili te dežurne ambulante, pomeni, da bo 28 občin oziroma krajev ostalo brez štiriindvajseturnega dežurstva. Povedano drugače, 127 tisoč prebivalk in prebivalcev. Pa dajmo predpostavljati, da sem s tem vašim odgovorom v tej fazi zadovoljen, vam pa na srce in dušo polagam, da dejansko vključite vse deležnike in če na koncu ugotovi tako stroka, župani, vi in politika, da vsebina dokumenta ali pa del vsebine v dokumentu ni ustrezen, da potem ta dokument oziroma tisti del umaknete. Hvala. Hvala. Želite minister še besedo za dopolnitev? (Ne.) Potem gremo na naslednje poslansko vprašanje. Gospod Rado Gladek bo postavil vprašanje ministru za finance, gospodu Klemnu Boštjančiču. Izvolite. Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Ministrica, ministra! Ministru za zdravje bomo namenili krajši odmor, ker ga že res dolgo časa matramo, pa bomo še gospodu ministru za finance zastavili eno vprašanje. Gospodarstvo in domača poraba se ohlaja, prihodki iz DDV upadajo, OECD je za Slovenijo napovedal občuten padec BDP za leto 2023 na zgolj 0,5 %. V rebalansu proračuna za leto 2022 ste načrtovali primanjkljaj v višini dveh milijard, primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih 11 mesecih letošnjega leta 562 milijonov. Brez neposrednega učinka ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje bi imel državni proračun 298 milijonov presežka, navaja Fiskalni svet in nenehno opozarja na nerealistične proračunske načrte. Primanjkljaj bo v enem letu skladno s pričakovanji Fiskalnega sveta občutno manjši od dveh milijard, predvidenih v rebalansu proračuna. Fiskalni svet je že pred dvema mesecema opozarjal, da se s takšnim pristopom k proračunskemu načrtovanju še naprej odpira prostor za še večjo rast porabe prihodnje leto. Vlada je napovedala nov sveženj ukrepov za leto 2023, ki naj bi po njeni oceni znašal 1,2 milijardi evrov. Če je ta ocena realistična, bi bila celotna rezerva za ta namen v sprejetem proračunu za prihodnje leto izkoriščena, kar bi omejilo prostor za sprejetje morebitnih dodatnih ukrepov, opozarja Fiskalni svet. Kljub našim opozorilom med postopki sprejema rebalansa proračuna za leto 2022, rebalansa 2023 in proračuna za 2024 ste zatrjevali, da je proračun pripravljen strokovno in z veliko mero skrbnosti. Glede na nepredvidljive razmere v gospodarstvu ter pri oskrbi z energijo bo najbrž v naslednjih mesecih potrebno ponovno nameniti sredstva za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Navedeno bo zelo vplivalo na rezerve, ki so trenutno predvidene v proračunu za leto 2023, cena zadolževanja pa iz meseca v mesec raste. Zanima me: Na kakšen način nameravate zagotoviti dodatna sredstva za financiranje pomoči prebivalstvu in gospodarstvu zaradi posledic energetske krize? Kako nameravate uresničiti vaše napovedi glede znižanja dolga države? Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Minister, imate besedo za odgovor. Izvolite.

Najprej, kar se tiče Fiskalnega sveta. Na Ministrstvu za finance absolutno cenimo in spoštujemo Fiskalni svet, ki ga vidimo kot pomembno telo za spremljanje javnofinančnih politik, dejstvo pa je, da Fiskalni svet na podlagi agregatnih podatkov spremlja podatke o tekočem izvrševanju proračuna in ima le-tega drugačen pogled kot Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance ima, za razliko od Fiskalnega sveta, drugačno funkcijo in je poleg načrtovanja samega proračuna odgovorno tudi za njegovo izvajanje. Poleg tega je Ministrstvo za finance ključno tudi za ukrepanje v negotovih razmerah, katerim smo na žalost še vedno priča oziroma jim bomo priča v naslednjem letu. Kar se tiče ocene za leto 2022 in rebalansa za leto 2022. Ministrstvo za finance tudi danes ocenjuje, da prihodkovna stran sledi napovedim iz rebalansa, medtem ko odhodkovna stran dejansko v določenih postavkah kaže odstopanja in to predvsem na področju investicij in investicijskih transferjev. Tu realizacija žal zaostaja za napovedmi, ki so jih pri pripravi proračuna pripravila posamezna ministrstva. Debata glede planiranja rebalansa in tudi potem za leti 2023 in 2024 je bila precej intenzivna že v času sprejemanja rebalansa in kasneje proračunov, torej na pristojnem odboru in tudi v Državnem zboru. V tem kontekstu samo še enkrat pojasnjujem, da tudi planiranje v okviru teh pomembnih dokumentov izvedeno v skladu z javnofinančnimi predpisi in da so bile pri načrtovanju izdatkov upoštevane vse obveznosti, ki izhajajo iz teh predpisov, vse prevzete obveznosti in, kot že povedano, napovedi resorjev o predvideni porabi v proračunskem letu in pri planiranju ni dopustno, da se odhodki ne načrtujejo v zadostni višini. Kar se tiče vprašanja glede proračunske rezerve in zagotavljanja dodatnih sredstev za blaženje energetske draginje. Kot že večkrat povedano, ponovno napovedujem, da je že do zdaj, po relevantnih podatkih, v letošnjem letu Slovenija ena od držav, ki najbolj pomaga gospodinjstvom.

kjer se skoraj ne čuti, cena je višja kot lani, vendar izrazito manj, kot je dejansko povečanje na trgu in pravzaprav ta pomemben segment, torej prebivalci in mali poslovni odjemalci, praktično ne čutijo teh izrazitih rasti. Ostaja vprašanje ostalega gospodarstva, ki mu je v veliki meri namenjena tista proračunska rezerva v višini 1,2 milijardi. Kot minister za finance bi bil zelo vesel, če te milijarde in 200 ne bi porabili, vendar je to iluzorno in glede na stanje, tudi današnje, na trgih energentov nerealno. Ravno v teh dneh, ravno v zadnjih 14 dneh potekajo intenzivni pogovori predvsem med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za finance in pristojnimi gospodarskimi združenji glede zakona, ki je zdaj že tudi v parlamentarni proceduri. Ocene porabe sredstev, vezane na ta zakon, kažejo, da se bo porabilo večino od 1,2 milijarde proračunske rezerve. Tako da, kot sem rekel, je to na eni strani seveda v v pretežni meri namenjeno gospodarstvu, ki to nujno potrebuje, na drugi strani pa dejansko gre za izjemno visoko pomoč. Vezano na nadaljnje gibanje

izdatke in planirane izdatke posameznih držav, tudi vezano na energetsko krizo, je Slovenija v zgornji četrtini držav, ki bo najbolj pomagala, govorim o tej 1,2 milijardi gospodarstvu. Jaz verjamem, da je z vidika gospodarstva to premalo, ampak kot večkrat povedano, smo v zgornji četrtini držav po izdatkih, ki jih bomo temu namenili. Rasti cene energentov so tako izjemne, da seveda v Evropi ni nobene države, tudi Slovenija ni taka, ki bi lahko iz proračuna financirala celotno razliko. Gre za razmere, ki so na trgu, na katerega ima Slovenija praktično nikakršen učinek, zato smo pa toliko bolj aktivni v Bruslju, ker je Slovenija, po mojem, najbolj aktivna država pri vprašanjih regulacije trga in se še te dni zelo borimo, da se na nivoju Evropske komisije, vendarle sprejme vsaj neka oblika cenovne kapice za plin in elektriko, ki bi seveda nemudoma znižala tržne cene teh dveh energentov. Posledično bi seveda tudi ta shema, ki je za gospodarstvo pripravljena, še bistveno znižala cene, glede na današnje tržne razmere. Kako, kje bomo zagotovili ta sredstva? Iz zadolževanja. Drugih sredstev nimamo. Primanjkljaj za leto 2023 je planiran v več kot 5 odstotkih, kar je, kot že rečeno, seveda iz javnofinančnega vidika zelo slabo, ampak razmere so skromne. Primanjkljaj se lahko financira samo z dodatnim zadolževanjem. Zaenkrat glede tega ni kakšne bojazni, namreč naša zakladnica dela zelo dobro, ampak seveda tudi glede tega si ne delamo utvar, razmere na trgu se spreminjajo in tudi zadolževanje na splošno v celem svetu, ne samo v Evropi, postaja vedno težje. Veliko držav se ima pravzaprav že danes težavo zadolžiti, ker je ponudba vedno manjša oziroma povpraševanje po kreditih na tem nivoju presega ponudbo. Tako kot rečeno, trenutno Slovenija stoji še zelo dobro, se pa to v relativno kratkem času lahko tudi spremeni. Tako da je to ena stvar, na katero smo in moramo biti zelo pozorni. Hvala. Hvala. Želite besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor opravi razpravo na naslednji seji o odgovoru ministra? Izvolite. **RADO GLADEK (PS SDS):** V bistvu ne bom podal postopkovnega predloga, ker verjamem, da bomo v bližnji prihodnosti še vedno v sklopu Odbora za gospodarstvo gospodarstvo in Odbora za infrastrukturo premlevali te teme in iskali rešitve, na koncu se pa itak vse konča pri ministru za finance, tako da se bo posledično ta tema še kar velikokrat obravnavala, zato bi s tem zaključil. Hvala. Hvala. Prehajamo na naslednje vprašanje. Gospod Zoran Mojškerc bo postavil poslansko vprašanje ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani minister, verjamem, da se boste danes okrog nujne medicinske pomoči kar naposlušali. Pač, nekako vam je ta dokument ušel v javnost. Jaz mislim, da ste lahko v končni fazi tudi hvaležni, da je šel v javnost, ker boste verjetno ta pristop urejanja nujne medicinske pomoči morali na nek način spremeniti. 51. člen Ustave daje vsakemu državljanu Slovenije, ne glede na to, kje živi, ali je to na periferiji ali je v mestu, pravico do učinkovite zdravstvene oskrbe. Kaj bi pomenila ukinitev nujne medicinske pomoči v našem, v mojem volilnem okraju Logatec, kamor spada tudi kraj Babno Polje, kjer ljudje že sedaj do dežurnega zdravnika potrebujejo 30 minut. Če bi se vozili do Logatca, bi bilo to še 20 minut dlje. Po tem predlogu, ki vam je pa ušel v javnost, pa bi morali iti na Vrhniko ali v Postojno, kar je še dodatnih 20 minut. Iz tega vidika, nekaj ste že odgovorili, jaz verjamem, da ne moremo enačiti nujne medicinske pomoči z dežurno službo, z družinsko medicino, ampak vseeno, na podeželju se vse te zadeve prepletajo in prvi stik z dežurnim zdravnikom, ki je po navadi tudi družinski zdravnik, ki opravlja nočno dežurstvo v določeni zdravstveni ustanovi in nudi tudi osnovno oskrbo pacientu, takrat, ko jo najbolj nujno potrebuje, da lahko zdrži do urgence. Predvsem s tega vidika jaz mislim, da se občani oziroma državljani in pa župani upravičeno sprašujejo, na kakšen način ste si to zastavili. Glede na to, da ste večino zadev danes že kar pojasnili, bi sledilo moje vprašanje: Kako si z vidika napovedane spremembe tolmačite določbo 51. člena Ustave, ki govori o pravici državljanov do

Hvala za vprašanje. V bistvu, če sem čisto odkrit, se te problematike dokončne ureditve nismo sploh še lotili, dokler ne bo strokovno usklajena z akterji, ne moremo imeti končnega dokumenta. Leto 2015 je bilo popolnoma drugačno leto. To, kar ste me pa vprašali, to se dogaja že danes ljudje pridejo v urgentne centre, čakajo 10, 12 ur, ugotovi se, da jim ni nič nujnega, in so napoteni k osebnemu zdravniku, do katerega ne pridejo. Kršimo člen Ustave. Ljudje v nekaterih občinah v Sloveniji potrebujejo reševalno vozilo, 24-urno obravnavo ustreznega kadra, da pride, ko se kaj zgodi, pa ga ni, ker ga mnogi zdravstveni domovi ne morejo več zagotoviti. 300 družinskih zdravnikov nam manjka. Ne dobimo več mladih kolegov, ki bi želeli specializirati družinsko medicino, še manj smo postavili jasne pogoje, kaj bo delal specialist urgentne medicine. Noben si ne želi, specializacije so razpisane, ostajajo prazne. Skratka, od leta 2015, ko smo to zadevo pustili, da teče, smo danes pripeljali do tukaj. In, da, kršimo ta člen že danes, že lani, že predlani, pa se je pustilo. Kako dolgo se še pusti? Da niti teh zdravnikov, ki jih omenjate, več v zdravstvenih domovih ne bo več, ker se bodo starejši kolegi upokojili, mlajših ne bo ali pa ne bodo prišli delat na podeželje, ker jih ne zanima to, ker je delo prezahtevno. In čez pet let boste vi malo starejši, bom jaz malo starejši, se bomo odselili nekam na podeželje, bomo brez. In če tega problema ne naslovimo sedaj in ne dosežemo družbenega konsenza, ga ne bomo nikdar, ker bomo zamudili še tisto malo, kar je možnosti, da mlade ljudi stimuliramo s pogoji dela, z jasno razmejitvijo dela družinskega zdravnika, da uredimo mrežo nujne medicinske pomoči tako, kot mora biti. Danes se nam krha. Še deluje z velikimi napori na zgornji meji, ampak se nam krha. V zadnjih šestih mesecih je na ministrstvo nekaj občin poslalo, da ne želijo tega več delati, da ne zmorejo, da naj država prevzame to. V nekaj občinah. Katere so te občine, bo predstavljeno. In imamo krizne sestanke na občinah, na ministrstvu, da se zadeva uredi. In se ne more urediti, ker ko poslušate zgodbe teh zdravstvenih domov, se ne uredi, ker nima kdo delati, in to je dejstvo. Pa bom citiral zdaj, kaj pomeni sistem nujne medicinske pomoči: »Sistem nujne medicinske pomoči je namenjen prepoznavi in začetni oskrbi, stabilizaciji kritično bolnih.« Pacienta se stabilizira in se ga pripelje v urgentni center, da ga zdravijo. Ko bo mreža satelitskih urgentnih centrov, se bodo tam zdravili. Tista najbolj nujna kritična stanja bodo obravnavana tako in prednostno, ostala malo manj. Vse to bo definirano. Tega ne bomo določili jutri, tega ne bomo na silo vpeljali, ker ni možno, ampak najprej naj stroka določi kriterije, ki so znani. Ko bo stroka določila kriterije, bomo videli, koliko denarja, kdo, kje, kaj in koliko dela, in bomo našli način, da bo bolje, bolj varno, bolj organizirano in da ne bo noben prebivalec ostal brez tistega, kar ste me prej vprašali. Danes ljudje ostajajo brez oskrbe, ki bi jo morali dobiti, ker zdravnika ni. Marsikje, in to je dejstvo, s katerim se moramo soočiti. Ne točkovno, ampak s sistemom, z novim družbenim dogovorom med vsemi, med občinami, med ljudmi, med vsako vasjo v Sloveniji, da bodo razumeli, zakaj je ta sistem tako zelo pomemben.

resnično želel, ker mislim, da so nekateri pred mano že to dali, da Državni zbor izglasuje to zadevo, da se opravi razprava in mogoče na ta način pripomoremo tudi k začetku tega družbenega konsenza. Lahko si vzamemo dan, dva pa tukaj razpravljamo o teh zadevah, pa skupaj pridemo do neke rešitve, da bodo ljudje pomirjeni in vsi državljani zadovoljni. Vsekakor pa mislim, tudi s svojim odgovorom ste jasno povedal, da dežurstev kot osnovne oskrbe ne mislite ukinjati, če sem jaz prav razumel, da boste pa urgenco v Ljubljani razdelili na več področnih manjših urgentnih centrov, kamor naj bi prišli iz lokalnih zdravstvenih domov. Hvala lepa.

Razprava bo potrebna, ko bo stroka dosegla konsenz. Ne želimo ljubljanske urgence razbijati. Ne, ljubljansko urgenco in vse urgentne centre moramo do te mere čim prej stabilizirati, da bodo pod enakimi pogoji vsi delali. Danes temu ni tako. Edini cilj, ki ga moramo imeti, je ta, da je pacient, ki pride v urgentni center peš, z vozilom, z reševalnim vozilom, z reanimacijo, ustrezno, pravočasno in strokovno oskrbljen. Tukaj smo danes na zelo tankem ledu. Marsikdo ni. In v urgentnih centrih se nam kopičijo starostniki, ki bi jih lahko z urejeno mrežo obravnavali na domu. V marsikaterem zdravstvenem domu ni več zdravnika, ki bi dežural, četudi je denar. V marsikaterem zdravstvenem domu je mnogo dežurnih mest, kjer imajo samo eno obravnavo na noč. Ti podatki, ko bodo usklajeni, ko bodo točni, ko bodo prezentirani, bodo zahtevali obravnavo. Vsepovsod, regionalno, lokalno in v parlamentu, ker bo za zakonodajno spremembo potrebno to zadevo nasloviti v dobro ljudi. Dokler ne bomo razmejili delovišč in ne bomo pustili družinskih zdravnikov, da opravljajo svoje delo, dokler ne bomo našli kompromisa med družinskimi zdravniki in urgentnimi zdravniki in nenazadnje vsemi specialisti ali pa bolje specializanti v ambulantah za poškodbe in za bolezni v urgentnih centrih, bomo samo po klancu drveli dol, dokler ne bomo zdravstva razsuli do konca, kljub politični razpravi, ki jo lahko imamo vsak teden. Jaz sem tu, štiri ure in pol ure sem tu, pet ur bom tu, kolikor bo potrebno, da pridemo do tistega, kar Slovenija potrebuje – reformo zdravstvenega sistema, in del te reforme je tudi to. Hvala.

Da ne bomo samo o res težkih temah, ki nas vse skrbijo, se pravi zdravstvo, gremo tokrat h kulturi in k neki zelo spodbudni novici. Kultura, to pa je moje osebno mnenje, dobro vpliva na naše počutje, dobro počutje pa verjetno dobro vpliva na zdravje, tako da smo na nek način spet pri zdravju, sploh kadar imamo zelo spodbudne novice. Spoštovana ministrica, slovenska kultura je dosegla nov preboj, nov velik uspeh pri Unescu. Po vpisu Plečnikovih del na seznam svetovne dediščine sta bili nedavno prepoznani tam še tradiciji reje lipicancev in čebelarstvo. Nesnovna kulturna dediščina čebelarstva in reje konj sta torej v samem svetovnem vrhu, na kar smo lahko resnično zelo ponosni. To ni samo, da smo lahko ponosni, ampak je tudi širšega pomena za državo, za Slovenijo, ki se s čebelarstvom in pa z vzrejo lipicancev identificira in to tudi vključuje v svojo promocijo Slovenije kot zelene zelene destinacije, trajnostno naravnane destinacije in kulturno bogate države. Pa me zanima ministrica: Kaj pomenita ta vpisa za državo samo in pa za lokalne skupnosti? Kako bo država izpolnila svoje obveznosti, saj gre za vsebine, ki so v bistvu nekako interdisciplinarne oziroma na presečišču kulture, kmetijstva in turizma? bo Slovenija še bolj povezala preko tega v mednarodni skupnosti? Kakšna bo pravzaprav vloga Ministrstva za kulturo, ki je pravzaprav te postopke vodilo ves ta čas in aktivno medresorsko sodeluje? Tu gre torej za tri področja, kultura, kmetijstvo, smo rekli, in turizem, gospodarska panoga. Kakšna je torej vloga Ministrstva za kulturo? Bo to

Resnično smo lahko ponosni v Sloveniji na ta dva vpisa na seznam nesnovne kulturne dediščine glede tradicije čebelarstva in pa reje lipicancev. Za to so v prvi vrsti zaslužne strokovne službe na Ministrstvu za kulturo in pa tudi drugi deležniki tako nevladne organizacije kot kulturni zavodi, v prvi vrsti tudi Slovenski etnografski muzej. Še bolj pa je resnično lepo in širšega pomena za državo, da je pri vpisu lipicancev, ki je večnacionalna nominacija, vodila ta dialog z vsemi sodelujočimi državami Slovenija. Gre za zelo pomembno temo tudi na simbolni ravni. Kot pa že rečeno, nas pa hkrati to zavezuje k določenim spremembam. Seveda ima vpis čebelarstva in pa reje lipicanca ima za lokalne skupnosti, ki so varuhi kulturne dediščine, varuhi čebelarstva, reje konj, pomembno vlogo, oni so namreč tisti prvi, ki v skupnostih gradijo na teh dejavnostih, ki ohranjajo to dediščino in jo s tem pravzaprav prenašajo in ohranjajo za naše potomce, zanamstva. In kar je tukaj še izrednega pomena, to delajo tako v neki ljubezni in znanju, skupaj s kulturno dediščino kot tudi z naravo. In prav zdaj, v času podnebnih sprememb, sta ta dva vpisa še toliko bolj simbolnega pomena za našo državo kot za sam seznam nesnovne kulturne dediščine Unesca. S tem namenom smo bili na Unescu tudi prav posebno pohvaljeni za zelo zgleden vpis. Naše odgovornosti in zaveze, ki jih bo država sprejela, to je skupaj z drugimi resornimi ministrstvi, vpis se namreč dotika tako kmetijstva, narave, okolje, izobraževanja konec koncev, saj je Unesco vendarle tudi povezan in primarno za izobraževanje, zunanje politike, zdravja in pa seveda trajnostnega turizma. Naslednje leto praznuje Konvencija o nesnovni kulturni dediščini dvajseto obletnico. Ob tem bomo tudi mi skupaj s partnerji pripravili različne aktivnosti, namenjene obveščanju in ozaveščanju nesnovne kulturne dediščine in predstavljanju na terenu. Zanimivo je morda, da je to nam vsem zelo blizu, ta tema, se nekako vsi državljani in državljanke, prebivalci počutimo, da se nas na nek način dotakne. Jaz drugič odgovarjam na vprašanje tukaj v Državnem zboru in obakrat glede nesnovne kulturne dediščine. To je resnično nekaj, kar se dotakne dotakne vsakogar izmed nas na takšen ali drugačen način. In nesnovna dediščina se nas morda dotakne, pa sploh ne vemo, da govorimo o tem. To je zelo pomembno in zato je tako zelo pomembno, da to negujemo in varujemo po najvišjih standardih. Država se bo v konkretnem primeru čebelarstva zavezala k podpori postavitve učnih čebelnjakov, vzpostavitve registra pomembnih čebelnjakov in razglasitve za spomenik kulturne dediščine, obveščanju in podpori izobraževanju in usposabljanju izobraževalnih in interpretacijskih centrov čebelarstva podpori vsem nosilcem prenosa znanj. To delamo v okviru razpisa za nesnovno kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, ki je zelo uspešen, in ukrepe naravne in okolju prijazne kmetijske politike, spodbujanja zasajevanja medovitih rastlin, promocijo, ki pa ne pomeni komercializacije in množičnega turizma, ampak učne poti, akcije, kot je tradicionalen slovenski zajtrk, promocijo čebeljih izdelkov. Mislim, da nas je dve leti pandemije tudi naučilo pomena lokalnega in trajnostnega turizma v tem kontekstu. Spodbujali pa bomo seveda tudi urbano čebelarstvo. Pri reji lipicancev pa si želimo še več podpore na področju izobraževanja in raziskovanja, tudi seveda trajnostnega turizma in pa varovanja zgodovinskih stavb in kulturnih krajin v državnih kobilarnah ter spodbujanja sodelovanja vseh nosilcev kobilarn in zasebnih rejcev. Posebno vlogo pa ima tudi mednarodno združenje lipicancev, ki spodbuja vključevanje različnih vidikov reje. tukaj resnično še enkrat zahvalim za ta trud in delo, ki je seveda trajalo več let, za ta vpis in seveda za ta finiš v zadnjem mesecu, da smo

široka zadeva, da bi mogoče samo še pojasnili, ker vidim, da jim bo zmanjkalo časa: Kašna bo torej v bodoče vloga Ministrstva za kulturo, ki je te postopke do te točke pripeljalo tako zelo uspešno? Bo še kakšna vloga? Se bo to medresorsko dalje usklajevalo, glede na to, da se dotika treh različnih področij? Če morda še samo to pojasnite kot dopolnilno. Hvala.

da so vpisi tudi večnacionalni in da gre za najbolj aktualne teme današnjega časa. Na Ministrstvu za kulturo bomo ne le z razpisom za promocijo nesnovne kulturne dediščine, ampak z vsemi našimi dejavnostmi v medresorskih skupinah in pa seveda v dogovoru z drugimi ministrstvi spodbujali, kako se v bistvu zoperstaviti podnebnim spremembam, ti vpisi in kar nam kaže pravzaprav tradicija čebelarstva, tudi reje lipicanca, povezanost z naravo v našem okolju, da in lahko vpletemo prav s področjem kulturne dediščine v te teme, v naš vsakdanji diskurz in pa v načrtovanje našega prostora za prihodnost. prihodnost. Zaradi tega bomo seveda absolutno na različnih naših aktivnostih, ne le zgolj preko razpisa, ampak tudi pri razmišljanju kulturnih politik, imeli te smernice Unesca in to, kar nam vendarle nalaga ta vpis za vnaprej. Treba se je seveda zavedati, da je dolga pot, kar nekaj letna, preden mi vpišemo na seznam in doživimo tak uspeh, tako kot smo ga s Plečnikom, kot tudi sedaj na nesnovni, s čebelarstvom in tradicionalno rejo lipicancev. Ampak kot tudi sam Unesco vedno poudarja, pot se tukaj šele začne. Mi moramo zdaj to negovati, ohranjati in skrbeti, da bo vse na najvišjih standardih in seveda, da bomo tudi na Unescovi listi tudi ostali. Gre za veliko zavezo naše države, kako mi ravnamo s kulturno dediščino in pa naravo. Tako da hvala lepa in seveda čestitke vsem, ki ste pri tem še bolj intenzivno sodelovali. Hvala. S tem zaključujemo seznam vprašanj. Ministricama in ministrom se zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 15. decembra 2022, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 5. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. Hvala.